Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Господин Найденов, заповядайте, имате думата за изказване.

Уважаеми колеги, моля Ви да заемете местата си предложението за резервния защитник. Резервният защитник се определя от адвокатската колегия, но когато обвиняемият види своя резервен защитник, той може да заяви: аз не желая този резервен защитник, познавам го и съм чувал негативни думи за него и считам, че няма да защити правилно моята защитна позиция. Така че той може да не го възприеме и разследващият орган не може да извърши своето планирано следствено действие и го считам за напълно безсмислено. Освен това, дали той ще го приеме, или не, то със сигурност ще бъде натоварен да заплати разноските по неговото явяване до съдебния орган, или съдът ще определи да се платят разноските, така че това ще бъде допълнително натоварване по отношение на

Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Зарков, имате думата.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

Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 30 съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Гласували

за 57, против 26, въздържали се 2. Предложението на Комисията за създаване на нов § 30 не се приема. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Много колеги все още влизат в залата и не успяха да гласуват. Моля за процедура за прегласуване.

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 52 със съответното му съдържание по доклад, както

От името на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ думата за декларация има народният представител Пламен Христов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Възползвам се от правото си да се обърна към Вас от името на парламентарна група, за да Ви напомня, че на 6 юли ние се обърнахме с официално писмо към всички парламентарни групи с молба да подкрепите нашия Законопроект за промяна на Конституцията във връзка с отпадането на имунитетите на народните представители. Всяка една от политическите партии или парламентарните групи тук в медийните си изяви чрез свои представители доста радушно подкрепят такава инициатива, такава идея. За момента обаче под нашия Законопроект са се подписали само 12 човека и те са от нашата политическа партия. Надявам се, че в оставащите два дни и днес трети ден, ще успеем да получим подкрепата поне на 60 човека от Вас, като по този начин се надявам, че ще успеем да покажем и на себе си, и на българския народ, че не се притесняваме да останем без имунитет и че нямаме нужда от него, и че това, което говорим не е само за пред медиите. Ако все пак някой се притеснява да се подпише под нашия Законопроект в нашата стая, изразявам готовността от свое име и от името на колегите си лично да да го посетя на удобно за него място, за да му предоставя Законопроекта за подпис. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Господин Кирилов, заповядайте да продължим с доклада Параграф 61 по вносител.

в ал. 5 изречение първо думите „отношение на“, всъщност е техническа грешка и трябва да бъде „по отношение на

За кой параграф говорите? Казахте § 24 по вносител или по доклада на Комисията?

чл. 24, ал. 1, т. 1, поради това че деянието съставлява административно нарушение, прокурорът изпраща материалите заедно с веществените доказателства по компетентност на съответния административнонаказващ орган.“ 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

Параграф 35 – предложение на Комисията за създаване на нов такъв със съответното му съдържание по доклада. Гласуваме параграфи 34 и 35 по доклада на Комисията.

народните представители Кирилов, Фикирлийска, Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Емил Димитров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, но на основание чл. 50, ал. 1, от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага § 27 да се раздели на параграфи

се изменя така: „Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание”. § 37. В глава деветнадесета наименованието „Раздел І Предаване на съд“ се заличава.

„Определяне на съдия-докладчик и проверка на подсъдността на делото Чл. 247а. (1) След образуване на делото се определя съдия-докладчик. (2) Когато съдията-докладчик намери, че делото е подсъдно на съда: 1. насрочва образуваното по обвинителен акт дело в разпоредително заседание в двумесечен срок от постъпването му, а когато представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца;

По разпореждане на съдията-докладчик препис от обвинителния акт се връчва на подсъдимия. С връчването на обвинителния акт на подсъдимия се съобщава за насрочването на разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал. 1, за правото му да се яви със защитник и за възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие при условията на чл. 269. (2) За За разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал. 1 се уведомяват прокурорът и защитникът, както и пострадалият или неговите наследници и ощетеното юридическо лице, на които се съобщава за правото да упълномощят повереник. (3) В 7-дневен срок от връчването на съобщението прокурорът и лицата по ал. 1 и 2 могат да дадат отговор по въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание, и да направят своите искания. искания. (4) В 7-дневен срок от връчването на съобщението пострадалият или неговите наследници могат да направят искания за конституиране като частен обвинител и граждански ищец, а ощетеното юридическо лице – като граждански ищец. ищец. (5) Съдията-докладчик осигурява възможност на лицата, които могат да участват в разпоредителното заседание ,да се запознаят с материалите по делото и да направят необходимите извлечения. Участници в разпоредителното заседание Чл. 247в. (1) Разпоредителното заседание се отлага, когато не се яви: 1. прокурорът; 2. подсъдимият, ако явяването му е задължително,

не е пречка за провеждане на разпоредителното заседание. (3) Разпоредителното заседание не се отлага, ако пострадалият или неговите наследници, както и ощетеното юридическо лице не са намерени на посочен от тях адрес за призоваване в страната.“ § 40. Член 248 се изменя така: „Въпроси, които се обсъждат в разпоредителното заседание Чл. 248. (1) В разпоредителното заседание се обсъждат следните въпроси: 1. подсъдно ли е делото на съда; 2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство; 3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници; 4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила; 5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация; 6. взетите мерки за процесуална принуда; 7. искания за събиране на нови доказателства; 8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него. (2) Съдът Съдът се произнася по направените искания за конституиране на страни в производството. (3) В съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени. (4) В разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства. (5) След изслушване на прокурора и лицата по чл. 247б, ал. 1 и 2 съдът се произнася с определение, с което: 1. прекратява съдебното производство; 2. прекратява наказателното производство; 3. спира наказателното производство; 4.

акт. (6) Определението се обявява в разпоредителното заседание.” § 41. Създава се чл. 248а: „Отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт Чл. 248а. (1) Когато съдът установи очевидни фактически грешки в обвинителния акт, определя 7-дневен срок, в който прокурорът следва да ги отстрани. (2) Съдията-докладчик еднолично, в закрито заседание отменя определението за насрочване на делото и прекратява съдебното производство, ако прокурорът не внесе обвинителен акт срока по ал. 1 или не е отстранил очевидните фактически грешки. Разпореждането не подлежи на обжалване и протестиране. (3) Препис от разпореждането на съдията-докладчик се изпраща на страните и се уведомяват призованите лица.“

Съдът прекратява съдебното производство в случаите на чл. 248, ал. 1, т. 1 и 3. (2) Когато прекратява съдебното производство на основание чл. 248, ал. 1, съдът връща делото на прокурора, като с определение посочва допуснатите нарушения. В тези случаи прокурорът отстранява допуснатите процесуални нарушения по реда на чл. 242, като започва да тече нов срок от получаване на делото.

и втора. (4) Допуснато на досъдебното производство нарушение на процесуалните правила е съществено и отстранимо, когато са нарушени правата на: 1. обвиняемия – да научи за какво престъпление е привлечен в това качество; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да участва в производството; да има защитник и да получи писмен или устен превод на разбираем за него език по чл. 55, ал. 3, когато не владее български език; език; 2. пострадалия или на неговите наследници – да бъде уведомен за образуването на досъдебното производство; да бъде уведомен за правата си и да участва в производството; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език. (5) Съдът изпраща делото на горната инстанция след изтичането на срока по чл. 248а, ал. 1.“

Съдът прекратява наказателното производство: 1. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9 и 10, а когато производството е образувано по тъжба на пострадалия – и в случаите по чл. 24, ал. 5; 2. когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, съставлява административно нарушение. нарушение. (2) Когато прекратява наказателното производство, съдът се произнася по въпроса за веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало.

изпраща делото заедно с веществените доказателства по компетентност на съответния административнонаказващ орган. (3) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, се връчва на частния тъжител и на обвиняемия. (4) Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и първа.“ § 44. Член 251 се изменя така: „Спиране на наказателното производство от съда

чл. 26. (2) Съдът се произнася относно мерките за процесуална принуда. (3) Съдът отменя и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало. е отпаднало. (4) Препис от определението за спиране на наказателното производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, се връчва на частния тъжител и на подсъдимия. (5) Определението подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и втора.“ § 45. Член 252 се изменя така: „Подготовка на съдебното заседание

след провеждане на разпоредителното заседание. (2) Когато не са налице основания за разглеждане на дело, образувано по обвинителен акт, по реда на глава двадесет и девета, съдебното заседание се насрочва в едномесечен срок от разпоредителното заседание. (3) За насрочване на съдебното заседание се уведомяват неявилите се в разпоредителното заседание лица. (4) Съдията-докладчик насрочва в едномесечен срок образуваното по тъжба на пострадалия производство, когато са налице основания за разглеждането й в съдебно заседание. Препис от определението и от тъжбата се връчват на подсъдимия, като му се съобщава за датата на съдебното заседание, както и че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие при условията на чл. 269. В седемдневен срок от връчването на книжата, подсъдимият може да даде отговор, в който да изложи възраженията си и да направи нови искания.” Уважаеми господин Председател, искам да направя редакционно предложение във връзка с току-що прочетената разпоредба на чл. 252 в редакцията, както се предлага от

Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Стоянов. Господин Председател, колеги, ние няма да подкрепим текста на чл. 248. Основанията ни за това са следните и те се намират в алинеи 3 и 4. На първо място, в разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства, което означава, че всичко това, което е събрано до момента от досъдебното производство, не може да се разисква в това заседание и по него не може да се правят никакви допълнителни искания. Едновременно с това на първоинстанционно въззивния и Касационния съд не могат да се правят възражения за допуснати нарушения, които са свързани с процесуалните правила. Много често поради някакви причини, примерно върху подсъдимия, е наложено насилие, с което са снемани негови обяснения, той поради някакви причини, лично свои, не иска да си признае това нещо. То се появява на един по-късен етап от съдебното следствие. Ние с това разпоредително заседание преклудираме всяка възможност да се преразгледат тези първоначални становища. Аз и преди Ви казах, че много неща се намират между кориците на делото и ако на разпоредителното заседание не е заявено доказателство, което се появява впоследствие и нововъзникнало или новооткрито доказателство, то не може да се използва. Съществуват големи опасения от допускането на съдебни грешки. В правото се счита,

ще продължа от мястото, където завърши моят колега, ще взема отношение по следващия § 42, в който ни се предлага нова редакция на чл. 249. Ние не Ние не приемаме редакцията на новата ал. 4 и ще Ви обясня защо. В момента е предоставено право на съда, което е и нормално, да прецени във всеки конкретен случай кои нарушения са съществени за конкретното дело. Сега вносителят, а и Комисията подкрепя това предложение, се дават точни хипотези какво е конкретно съществено процесуално нарушение. Тази норма предизвика спор и в Правна комисия, където изразих своето становище. Сега го поддържам, че във всеки конкретен случай едно нарушение може да е оказало съществено въздействие за неправомерността на действията. Затова според нас не трябва да се посочва в закона кое нарушение априори е съществено и кое не. Затова няма да подкрепим текста на 249. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Милков. Реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, господин Лазаров. Уважаеми господин Председател, аз ще бъда съвсем кратък. В Правната комисия чухме доводите на колегите и не бих казал, че възникна спор. На практика предлаганата редакция повтаря тълкувателно Решение № 2 на Върховния Уважаеми колеги, ще кажете: „Защо?“. Това тълкувателно Решение № 2, което тогава не е оспорвано, то се и чакаше, за да преодолее случаите, когато по една или друга причина, основателно или неоснователно, съдилищата връщаха на досъдебното производство, преценявайки, че са съществени нарушенията, а пък се оказва, че те не са чак толкова съществени или са отстраними в съдебната фаза. Аз искам да напомня, че досъдебната фаза, новия НПК, за разлика от тогава действащия, всъщност и концепцията казва, че досъдебното производство е подготвителната фаза, а същинската фаза е в съдебното производство. Така че, да, има хипотези, когато наистина би могло да се върне от съдебна фаза в досъдебна фаза. В конкретната хипотеза тълкувателно Решение № 2 не е оспорено, то се чакаше и то наистина въведе донякъде ред в безразборното връщане на дела. Ние имахме за сметка на това много осъдителни присъди в съда за забавяне на производството досъдебна, включително и в съдебна фаза, така че аз призовавам: подкрепете този текст. Той наистина повтаря тълкувателно Решение № 2. Ще го кажа още веднъж: от 2002 г., влизайки като текст в Закона, това означава, че съдиите ще трябва да се съобразяват, защото все още има случаи, когато

отмени тези постановения за връщане в дванадесет случая. Ето за това говорим – когато ще говорим за бързина, нека да говорим за бързина и в досъдебната фаза, и в съдебната фаза, където е същинската фаза, и тогава правата на подсъдимия могат да бъдат защитени.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

вносителите, а именно съществуването на разнородни и противоречиви си практики. Нашата теза обаче е, че тук става дума за нещо различно. Не става дума за противоречаща се практика, а за различна практика, породена от дискреционното право на съда да преценява кога, в кое дело едно процесуално нарушение е съществено отстранимо. И това не противоречи на тълкувателното дело, което Вие правилно споменахте, че въведе ред. Не виждам защо този въведен вече ред трябва да бъде променян, а промяната е съществена, тъй като така, както е написан текстът, той императивно казва кога едно такова процесуално нарушение е съществено отстранимо и кога не, ако излиза от тези хипотези. Истината и реалността показват, че едно нарушение на процесуалните права може да е съществено отстранимо в един случай и да не е в друг. Именно тази дискреция на съда се отнема тук и именно срещу нея се противопоставяме. Не отричаме проблема, който съществува. Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Господин Кирилов – заповядайте. ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ) Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Лазаров, аз поисках реплика, за да Ви попитам това, което може би частично и колегата Зарков се опита да отговори: защо, какъв е проблемът? Какъв е проблемът да кодифицираме критериите така, както са посочени в тълкувателно Решение № 2. Защо беше този вой в дебата в Правна комисия?

Смятам, че говорим за различни неща. Всички парламентарни групи в Комисията бяхме обединени от идеята, а предполагам и тук, в залата, че се налага ускоряване на наказателното производство. В случая това, което аз поставих като въпрос, е невъзможността след разпоредителното заседание да се събират допълнителни доказателства – отнема се тази възможност.

Добре. което е да уеднаквява практиката, доколко би дописало Закона? За мен е по-нормално, много е теоретичен и дълъг спорът. Много практики и теории има, като се върнем назад, но нищо ненормално няма и колегите, репликирайки ме, също казаха, че „да, на практика са текстовете на тълкувателно Решение № 2“. А, иначе нека да обърна внимание, колеги, че всички актове на съда, включително и в така нареченото сега „разпоредително заседание“, а и преди, и в съдебна фаза подлежат на съдебен институционален контрол. Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. Други изказвания? Заповядате, господин Зарков. КРУМ

където е предложено под тъжба на пострадали от престъплението да се образува автоматично производство, а не както е сега – с разпореждане на председателя на съда. Считам този текст за неуместен, поради простата причина, че тази цепка, която е създадена от законодателя при приемането на сегашния Наказателно-процесуалния кодекс, има за цел да направи една първоначална съвсем елементарна проверка на допустимостта на съответния акт, тъй като тъжбата на частно лице може да не отговаря на най-елементарни условия за нейното разглеждане. Не намирам никаква логика в отмяната на този текст. Става дума за една резолюция, която няма с нищо да допринесе за по-бързия процес. В първоначалния вариант на вносителите „председателят на съда“ беше заменен със „съдията-докладчик“, доколкото си спомням, в което можеше да се намери евентуално някаква логика. Така, както е поднесен сега, а именно автоматично да се да се образува това производство и с промяната на следващия текст чл. 248, където практически изчезва практически изискването председателят на съда да определя съдията-докладчик, ние всъщност създаваме възможност за проблем, тъй като на практика най-вероятно това, което се случва, че председателят на съда, тъй като няма кой друг, пак ще определя съдията-докладчик със съответната резолюция, в която ще трябва да пише защо това дело не може да бъде разгледано за абсолютно елементарни неща. Намирам това предложение за нецелесъобразно, поради което ние му се противопоставяме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Зарков. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване § 38 по Доклада на Комисията. Гласуват

Параграф 76 по Доклада на Комисията е приет. Подлагам на гласуване предложението, направено от парламентарната трибуна от народния представител Данаил Кирилов, в § 45, чл. 252, ал. 2 двадесет и девета“ да добавим „или, когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“. Моля, гласувайте направеното предложение.

е прието. Подлагам на гласуване параграфи 36, 37, 39, 40, 41 и от § 43 до § 46 включително, като § 45 го

Гласуваме § 36, 37, 39, 40, 41 и от § 43 до § 45, включително.

Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 48 до 51 включително по доклада на Комисията. Гласували

Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска и Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 53: „§ 53.

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Аз бих желал да направя изказване по § 53 и да бъде гласуван отделно. В направеното предложение от вносителите има една промяна, която от „БСП за България“ няма да подкрепим, като мотивите ни са следните. Прави се предложение за промяна на чл. 276, ал. 1, който гласи: „Съдебното следствие се ръководи от председателя на състава и започва с прочитане на заключителната част на обвинителния акт от прокурора при дела от общ характер“ и така нататък. В настоящия момент се чете целият обвинителен акт, а не само неговата заключителна част. Направеното предложение за поправка, за съжаление, ще забави наказателното производство, а няма да го ускори, каквато е неговата цел. Също така произнесените присъди ще дават основание за атакуване дори и на международни инстанции. Какво имам предвид? Когато се чете само заключителната част на обвинителния акт, трябва да си определено професионалист, за да разбереш за какво става въпрос. Например, обвинението би било следното – че подсъдимият се обвинява в нарушение на чл. 343, буква „б“ на ал. колко от Вас му говори нещо това, което току-що казах? А именно става въпрос за шофиране в нетрезво състояние с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда. От друга страна, не всеки може да има такава богата обща и правна култура. Също така искам да добавя, че ал. си остава и няма да бъде променяна, а именно съдията ще попита подсъдимия дали разбира в какво е обвинен и най-нормално е подсъдимият да каже, че не разбира. Затова е нужно да бъде прочетен целият обвинителен акт и най-вече обстоятелствената част, която сега желаем да бъде прескочена, тъй като в нея е възможно да бъдат допуснати грешки или да има някакви неверни данни. А обстоятелствената и заключителната част трябва да кореспондират помежду си. Всичко това ще доведе до концептуална несъстоятелност на внесеното обвинение. По тази причина ние няма да подкрепим предложената промяна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев. Има ли реплики? Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 53 заедно със съответното му съдържание по доклада. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 52 със съответното му съдържание по доклад, както и параграфи 54, 55 и 56. Гласували

съдържат жалбата и протеста във въззивното производство. В текста е записано, че не могат да се правят възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила с изключение на нарушения, свързани с допускане на доказателства или доказателствени средства. Според нас този текст, както и неговият аналогичен близнак в касационното производство, също съществено ограничават правилата на обжалване. Непонятно остава защо могат да се правят възражения единствено и само във връзка с доказателствата? Процесуални нарушения могат да бъдат допуснати от първоинстанционния съд не само в рамките на събирането на доказателства, тяхната оценка. Във връзка с призоваването, съобщенията и други действия на съда също може да има съществени процесуални нарушения, още повече с оглед дефиницията, която приехте преди малко,

Няма реплики. Други изказвания също. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 57 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване параграфи от 58 до 62 включително по доклада на Комисията.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 66, със съответното му съдържание по доклада, както и параграфи от 67 до 71

§ 72: „§ 72. В чл. 351 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) С касационната жалба и протест не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.“

Уважаеми господин Председател, колеги! За да не се повтарям, това е текстът близнак в касационното производство, за който преди малко Ви говорих. Във въззивното приехме такъв текст, но в касационното производство е последната линия на защита на едно лице – жалбата или протеста, съответно ако протестира прокурор. Така че, отново Ви приканвам, да не ограничаваме нарушенията, които лицата могат да навеждат в касационната си жалба или протест на прокурор. Тъй като процесуалните нарушения могат да не бъдат свързани единствено и само с допускането и събирането на доказателства, а с много други действия на съдебните инстанции. Всеки един гражданин може рано или късно да се окаже пускащ

72, нали? Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване § 72 в редакцията на Комисията. Моля, гласувайте.

72 по доклада на Комисията е приет. Подлагам на гласуване параграфи 73, 74 и 75 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Параграф 54 – предложение от народните представители Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 77: „§ 77.

„довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1“; б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като не провежда разпоредително заседание по чл. 248”. 2. Създава се нова ал. 2:

Параграф 53 – предложение от народните представители Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 76: „§ 76.

и”. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор, когато е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по чл. 249, ал. 4,

§ 81. Член 368 се изменя така: „Ускоряване на досъдебното производство Чл. 368. (1) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от шест месеца в останалите случаи, обвиняемият, пострадалият и ощетеното юридическо лице могат да направят искане за ускоряване на разследването. В тези срокове не се включва времето, през което делото е било в съда или е било спряно на основание чл. 25. (2) Искането по ал. 1 се прави чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати делото в съда. (3) Съдът се произнася еднолично в закрито заседание в 15-дневен срок. срок. § 82. Създава се чл. 368а: „Ускоряване на съдебното производство Чл. 368а. (1) Ако от образуването на производството пред първата инстанция са изтекли повече от две години или повече от една година във въззивното производство, страните могат да направят искане за ускоряване. В този срок не се включва времето, през което делото е било спряно на основание чл. 25. (2) Искането се подава чрез съда, който разглежда делото. В него се посочват неизвършените действия, които забавят съдебното производство. (3) Искането се счита за оттеглено, оттеглено, ако в едномесечен срок от постъпването му съдът, който разглежда делото, извърши съответните действия. (4) По дела на районен съд искането се разглежда от окръжния съд, а по дела, разглеждани от окръжния съд като първа и въззивна инстанция – от апелативния съд. По дела на апелативния съд искането се разглежда от Върховния касационен съд. (5) След изтичането на срока по ал. 3 съдията-докладчик изпраща делото заедно с искането на компетентния съд, който го разглежда в състав от трима съдии в закрито заседание. Съдът се произнася в 7-дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване и протест.” § 83. Член 369 се изменя така: „Произнасяне на съда. Мерки за ускоряване на наказателното производство Чл. 369. (1) Съдът се произнася, като преценява фактическата и правната сложност на делото, има ли забавяния при провеждане на

Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 80 до 83 включително по доклада на Комисията. Гласували

Уважаеми господин Председател, параграф 58. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 85, като в новата ал. 2

Уважаеми господин Председател, преди да продължим с § 59, моля за процедура за удължаване на пленарното заседание в днешния ден до приключване с гласуване на второто четене на настоящия Общ законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване направеното уточнение

Произнасяне по споразумението, постигнато с някой от подсъдимите или за някое от престъпленията. Чл. 384а. (1) Когато след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие, е постигнато споразумение с някой от подсъдимите или за някое от престъпленията, съдът отлага разглеждането на делото. (2) По постигнатото споразумение в 7-дневен срок от получаване на делото се произнася друг съдебен състав.

против и въздържали се няма. Параграф 86 по доклада на Комисията единодушно е приет. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 60. Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска и Александрова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Димитър Лазаров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

Член 201-205, 212, 212а, 219, 220, 224, 225б, 226, 250, 251,

294, 295, 299, 301-307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от: а) народни представители; членове на Министерския съвет и заместник-министри; в) председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции и техните заместници; г) управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор и директорите на териториалните дирекции на Националната агенция по приходите; д) директора на Агенция „Митници“, началници на митници, митнически бюра и пунктове; е) членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства; ж) областни управители и заместник областни управители; съдии, прокурори и следователи; и) членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората на ВСС; к) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети.“

Господин Председател, колеги! „БСП за България“ няма да подкрепи така предложената редакция на чл. 411, ал. 1, т. 4.

Това от една страна. От друга страна, на Специализирания съд, където ни насочва т. 4, се възлага да се занимава с престъпления, които са маловажни, ако са извършени, и въобще, които са маловажни, когато става въпрос за разследване на съответната дейност. Вижте как стои въпросът. Примерно 310, ал. 2 на Наказателния кодекс се предвижда една година лишаване от свобода или пробация. 311, ал. 2 наказанието е същото. В една голяма част от посочените текстове, се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години, което с прилагането на чл. 78а от Наказателния кодекс наказателното преследване се заменя с „налагане на административно наказание“, като лицето се смята за неосъждано. Не мога да разбера защо е

Няма. Други изказвания? Заповядайте, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов! И в правната доктрина, пък и от моя моя скромен опит досега съм на мнение, че съдът трябва да се специализира в предмета на делото, така както административните съдилища гледат определен предмет дела и са специализирани в него. Тук по-скоро става дума за определена професия, което според мен, влиза в колизия с Конституцията и крие риск тези текстове да бъдат обявени, ако влязат в Конституционния съд, за противоконституционни. Помните дебата в Правна комисия, който се заформи около това защо тази професия е вътре, а я няма другата. Естествено, имаше много аргументи, много идеи. Така се стигна и до едно предложение да бъдат включени и други професии. Този списък може да бъде допълван до безкрайност, но това, когато става дума за наказателното право, не звучи много сериозно, тъй като наказателното право е най-тежкият инструмент на държавата, защото се посяга на свободата на гражданите. мисля, че трябва да подходим по-отговорно към този текст и дебатът в Правна косия подсказва, че в тази посока трябва да работим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Кирилов. След него – господин Зарков.

Искам да отделя по-особено внимание на конкретното предложение, на конкретните текстове, включително и с оглед евентуалните твърдения по отношение на конституционосъобразността на това законодателно решение, ако бъде подкрепено. Ние смятаме, че това законодателно решение съответства и на изискванията на Конституцията, и е изцяло съобразено и с Решение № 10 от 15 ноември 2011 г. по Конституционно дело № 6 от 2011 г. В това Конституционно дело Конституционният съд подробно е изследвал възникването, учредяването на Специализирания наказателен съд. За колегите уточнявам, че иде реч за добавяне на компетентност на Специализирания наказателен съд

Конституционният съд тогава е разсъждавал много подробно, много пунктуално, много детайлно и, бих казал, доста правилно, по всеки един от детайлите на учредяването на този съд.

а той е Специализиран съд, и че неговата специализация се предлага да бъде с оглед предмета на престъпленията и качествена характеристика на дейците, а именно престъпления, извършени в организирана престъпна група. искам единствено да акцентирам, защото много спорихме, дали може като критерий за определяне на компетентността да се използват качествата на дееца. Искам да представя на Вашето внимание следния абзац от конституционното решение. „Критерият за определяне на компетентността на Специализирания наказателен съд е предметът на делото, а не качеството на извършителя на престъпленията“, това е към онзи момент, когато говорим за ОПГ. Вторият критерий, е вече използван при определяне подсъдността на военните съдилища и на Софийския градски съд, който разглежда като първа инстанция и делата за престъпления от общ характер, извършени, моля да забележите, извършени от лица с имунитет или от членове на Министерския съвет съгласно неоспорения

Тоест, колеги, Конституционният съд изрично е допуснал, че можем да имаме диференциация на компетентността на Специализиран съд и с оглед личността, качеството на извършителя, като в конкретното предложение ние сме определили това да бъдат лица, заемащи висши длъжности, които пунктуално, казуистично, конкретно бяха изброени в текста, който преди малко прочетох на Вашето внимание от трибуната. В тази причина ние смятаме, че това предложение е конституционосъобразно и предлагаме на народните представители да го подкрепят. Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли реплики? Няма. Господин Зарков, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! България се превръща в шампион по специализираните органи. Налага се практиката от 2005 г. насам, тя не е нова, когато нещо не върви, то да се специализира, но от това не тръгва по-добре по принцип. Този текст действително заслужава внимание и аз съм благодарен и на председателя на Правната комисия, че се спря на него, защото още на първо четене много ясно беше заявено, че работната група, която дълги години е подготвяла много от текстовете по днес разглежданото НПК, особено тези, свързани с ускорителното производство и тези, които трябва да спестят време на процеса, не беше виждала тези предложения. Тоест твърдението от първото четене и в мотивите на Законопроекта към първото му четене, че виждате ли, това е продукт на някаква предварителна работа, не са съвсем достоверни. Естествено, вносителите имат право да направят предложението, което е направено, но то не е обсъждано и като че ли не среща подкрепа сред голяма част от експертната общност или поне така показват повечето от становищата, качени на сайта на По същество, да, специализираното по качество на подсъдимия, на обвиняемия, не е противоконституционно само по себе си. Беше споменато, такова вече има в Софийския градски съд и то, между другото, не бива отменено от сегашната разпоредба. Тоест тези лица, които са изредени тук, ще бъдат подсъдни и на Софийския градски съд, както досега, и на Специализирания съд, ако влизат в един от съставите, които са изброени, нека си признаем честно, без особена логика или принцип, или поне той не беше ясен – защо точно тези състави, а не други, както не стана ясно и защо точно тези длъжностни лица, а не други. Беше направена една аналогия в процеса на обсъжданията и с различните предложения, които влязоха влязоха със Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, но тази аналогия не издържа на логиката на Законопроекта. Логиката на Законопроекта, както беше представена на първо четене, беше да се съдят за корупция висшите държавни длъжности – разбирайте депутати и министри в Специализирания съда. И тази логика би могла да се включи в една по-цялостна политика на единен, специален антикорупционен орган, на отделяне, на цялата репресивна мощ на държавата върху този проблем, който никой не оспорва. Само че тук това не може да бъде проследено. Изброени са различни текстове – за длъжностни присвоявания, за най-различни неща, изброен е и един доста сериозен списък, който кара някои от моите колеги и наблюдатели да мислят, че наистина се търси да се заеме време време и работа на Специализирания съд, който, между другото, трябва да споменем, за да сме коректни, среща добри думи особено в доклада на Европейската комисия по отношение на досегашната си дейност. И тук е въпросът, защо, след като тъкмо започва тази машина да работи, ние правим тази кардинална, защото промяната е кардинална. Отговорите могат да бъдат много, но ние като законодатели и независимо какво мислим за работата на съдилищата, трябва да мислим в смисъла: кой би трябвало да съди според ясно определени принципи, политики, идеи, а не кой би съдил по-добре. Защото, ако мислим по принципа: кой би съдил по-добре, то тогава една от репликите, които се размениха в Правната комисия, а именно, че щом е зле за нас, видите ли, е добре, да не се окаже в крайна сметка, че е по-добре за нас. е по-добре за нас. За да е изчистено от всички тези съмнения, ние трябва с ясни принципи и много по-обосновано да направим една такава проверка. По отношение на конституционосъобразността, действително ние също сме запознати с това дело и цитат за цитата: в онова дело, което последва създаването в началото на Специализирания съд, беше предвидена и една друга Разпоредба на чл. 411а, ал. 4 тогава, която, за да сме коректни, засяга възможността други лица, които имат най-различни обвинения, но едно от тях влиза в предметния обхват на съда – да бъдат подсъдни на него, и тя е отменена, защото казва Конституционният съд: „е несъвместима с идеята за създаване на Специализиран наказателен съд по материя, а не по субект“. Тоест първоначалната идея на този съд, тази, която е била обект и на конституционно обследване, и на много тежък дебат, повечето от Вас го помнят, някои от тях са участвали в него, е този съд да бъде квалифициран и специализиран по материя, каквато е и логиката на най-различните законодателства, от които той е взаимстван. Защото, още веднъж, това не сме го измислили съвсем сами ние, а сме преписали чужд закон по чужд модел, който тогава е бил доста модерен.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков! Аз нямам съмнение, че Вие ще сте против текста и че няма да го подкрепите, но ще опитам в краткото време на реплика просто да отстраня някои от неособено точните интерпретации относно дебата в Правна комисия. Но, първо, ще започна с доклада. Много моля, не вкарвайте в онази матрица, в която се вкара Правна комисия, че това са предложения на тримата народни представители. Моля, вижте текста в доклада, вижте, че още на вносител това е предложението на вносителя по отношение на новата специализация на Специализирания наказателен съд. И престъпленията са същите, и лицата са 90% същите, като на второ четене в Правна комисия дебатът по отношение на лицата протече в посока да се добавят кметовете, заместник-кметовете, председателите на общинските съвети, както и членовете на Комисията КОНПИ. Така че, много моля, това си е елемент от онзи двугодишен, да го нарека „експертен дебат“, който си е бил в основната работна група проведен и се е състоял. По отношение на цитата за конкретния казус. Нека от изключението, защото това е произнасяне на Конституционния съд по изключения, да не вадим генерален извод! И искам да посоча, че ние не търсим работа на Специализирания съд, търсим специализация. Вие сам казахте, че този съд получава получава все по-сериозна подкрепа и че се е доказал в това качество. След като имаме голяма група дела, които са особено значими, и имаме

Други реплики има ли? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Зарков. Уважаеми господин Кирилов, аз не съм правил инсинуации. Това, което казвам, е, че може да се проследи работата на работната група, която е изготвила страшно много от предложенията за ускореното производство и другите процесуални промени, които ние правим. Подчертах, че вносителите – в случая Министерският съвет, има право да внесе което си иска предложение, но то не е било предмет на дълъг и достатъчно сериозен публичен дебат. Това твърдя най-отговорно. Няма да влизам в спор за конституционосъобразността. Аз не твърдя, че е неконституционосъобразно да се лимитира и специализира по субект, само че за каква специализация може да става дума в едно такова меню от престъпни състави, което практиката с други такива списъци показва? От тук нататък ще бъде периодично допълвано нещо, ще се сваля нещо, ще се маха, както със списъците на хората, които подлежат на тази процедура, така и със съставите, които са… Досега нещата бяха ясни този Специализиран съд е специалист в една отделна материя. Сега нещата се размиват и аз искрено се съмнявам, че това ще е в полза на българското правосъдие и на ефективността му. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Попов. Благодаря Ви, господин Председател. Съвсем накратко: ние тук сме против самия принцип, уважаеми народни представители, да бъдат подсъдни не с оглед състава на престъплението, не с оглед самото деяние като такова, а именно с оглед заемане на определена длъжност. Заемането на определена длъжност и извършването на престъпление е квалифициращ състав по смисъла на Наказателния кодекс, но не следва само въз основа на това кой каква длъжност е заел, да бъде подложен на по-специални мерки в съдебната фаза, тоест този Специализиран съд да гледа неговите дела. И тук много казуистично се подхожда в тези разпоредби. Забележете, тук в точка „д“ е „директор на митнически бюра и пунктове“. Знаете ли колко държавни длъжности има в България в момента, които държавните служители разполагат с много повече правомощия и възможности за извършване на престъпления от директора на митническите пунктове? И ако трябва всички да ги изброим в Наказателния процесуален кодекс, то ще стане един ферман.

Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване § 87 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

§ 88. „§ 88. Създава се нов чл. 411г: „Срок за извършване на разследването по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд

Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1. (3) При фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да удължи срока по ал. 1 до 6 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от три месеца. (4) Мотивираното искане за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1-3. (5) Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се отменят от прокурора след изтичане на повече от две години от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от една година – в останалите случаи. В тези срокове не се включва времето, през което наказателното производство е било спряно от прокурора на основание чл. 25.“ Заповядайте, господин Зарков.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 приема съвсем различни размери, тъй като доколкото аргументите от предишния текст, да кажем има „за“, „против“, конституционно решение, което може да четем, параграфи и абзаци, с които да се замеряме, тук нещата ми се виждат пределно ясни. Между другото, тук вече става дума за предложение между първо и второ четене, внесено от група народни представители, което е съществено и което не е било подлежало на обсъждане, и според мен, поне мое мнение, недостатъчно добре мотивирано. Става дума за съществено отклонение от общите правила на процеса, когато се изправяме пред този съд. Казвам ние, защото той говори и за нас. А какво ни казва конституционното дело, за което говорихме преди малко? Въпросът, поставен тогава на Конституционния съд е: това Специализиран съд ли е или извънреден? И разликата е огромна, защото извънреден съд по българската Конституция не може да има. Кой е маркерът, който поставя Конституционния съд тогава? От особено съществено е, казва съда, за да не бъде определян Специализираният наказателен съд като извънреден и да отговаря на изискванията за пристрастност и независимост, на първо място той да прилага общоустановените правила, които се съдържат в материалните и процесуалните закони. А тук се извършва в полза на обвинението, трябва да го кажем, увеличаване на сроковете, както за извършване на решение, на разследване, така и за отмяна на мерките за удължаване на разследването, за задържане, за всичко. Когато се изправите пред този съд ще има различни условия, отколкото ако се бяхте изправили пред друг. И това, съчетано с неясните критерии, които споменахме преди малко,

Не. Други изказвания? Заповядайте, господин Попов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Този текст, който ни предлагате, изобщо не отговаря на логиката на други части на Законопроекта, а именно ускоряване на производството.

поредното удължаване на срока с не повече от три месеца. Безконечно! В същото време взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск

което също удължава срока. Тоест наистина тук в тази концепция, която в момента разглеждаме, тя коренно противоречи на останалата концепция в Наказателно-процесуалния кодекс за ускоряване на сроковете в наказателното производство както на досъдебна фаза, така и в съдебната фаза. Това именно именно говори за една извънредност на този състав, който създадохте преди малко с гласуването и на делата, които ще му бъдат подсъдни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господи Попов. Реплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Формата реплика не е адекватна в конкретния случай. Обсъдихме с колегите от Правна комисия, колегите предложители, ръководството на парламентарната ни група и аз, като вносител на този текст и колегите Фикирлийска и Александрова – го оттегляме. Оттегляме го главно, за да не заразяваме с аргумент за противоконституционност едно правилно решение. Смятаме, че имаме достатъчно процесуална гъвкавост, ако се наложи промяна в сроковете, то тази промяна да бъде разпоредена от ръководителя на съответната фаза. Така че оттегляме го,

оглед волеизявлението на предложителите на текста, би следвало да не се подкрепи.

Алинея 2 се изменя така: „(2) Препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се изпраща на прокурора за изпълнение. Прокурорът уведомява съда, постановил решението, с което присъдата е влязла в сила, за предприетите действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.“ 2. Създава се ал. 7: „(7) Решението, с което присъдата по ал. 2 е влязла в сила, се публикува на интернет страницата на съответния съд, след получаване на уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване § 89 и предложението на Комисията за създаване на § 90, със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Гласуваме параграфи 89 и 90 по доклада на Комисията.

Параграфи 63, 64 и 65 по доклада на Комисията са приети.

„частен протест, който не е в интерес“ се заменят с „частен протест или жалба, които не са в интерес“.“ Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска и Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 98: „§ 98. § 98: „§ 98. В чл. 450, ал. 3 изречение второ се изменя така: „Определението на съда подлежи на обжалване от осъдения и от началника на затвора, както и на протест на прокурора по реда на глава двадесет и втора“ и се създава изречение трето: „Определението се изпълнява незабавно след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест или жалба, които не са в интерес на осъдения.“ Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска и Александрова. Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 72.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на § 97, 98 и 99 със съответното им съдържание по Доклад, както и § 100, който представлява всъщност подкрепеният текст на вносителя за § 71. Гласуваме § 97, 98, 99 и 100 по Доклада на Комисията.

и други държави – членки на Европейския съюз, компетентните органи си предоставят взаимно информация относно: 1. фактите и обстоятелствата, които са предмет на наказателното производство; 2. данни за самоличността на извършителя и за пострадалите от престъплението лица; 3. извършените процесуални действия; 4. наложени мерки за процесуална принуда; 5. наименование, адрес, телефон,

на Европейската съдебна мрежа; 2. Евроджъст (Eurojust); 3. поща, електронна поща или факс; 4. всеки друг надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността й. (2) Информацията се предоставя от българския компетентен орган на компетентния орган на другата държава – членка на Европейския съюз, в посочения срок, заедно с превод на официалния език на държавата членка, която е отправила искането, или на друг официален език на институциите на Европейския съюз, който тя е приела чрез декларация, депозирана при Генералния секретариат на Съвета. (3) Информация, изпратена до компетентен орган в Република България, се придружава с превод на български език.

органи. (2) Компетентни да предоставят информация и да участват при вземане на решение по ал. 1 са наблюдаващият прокурор – за досъдебното производство, и съдът, който разглежда делото. Последици от постигането на съгласие Чл. 484. съгласие за провеждане на наказателното производство в друга държава – членка на Европейския съюз, образуваното в Република България се прекратява на основание чл. 24, ал. 1, т. 6.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване § 101 и § 102 по Доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

По § 73 – предложение от народния представител Пенчо Милков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 103:

Когато тълкуването на разпоредба от правото на Европейския съюз в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси или произнасянето по валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз по такива въпроси е от значение за правилното решаване на делото, съдът, пред който делото е висящо, отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Отправяне на запитване Чл. 486. (1) Запитването се отправя от съда служебно или по искане на някоя от страните. (2) Съдът, чиято присъда или решение подлежи на обжалване, може да не уважи искане за преюдициално запитване, освен ако сам не намери основанията по ал. 4. Определението не подлежи на обжалване и протестиране. (3) Съдът, чиято присъда или решение не подлежи на обжалване, отправя запитване, освен когато отговорът на въпроса произтича ясно и недвусмислено от предишно решение на Съда на Европейския съюз или значението и смисълът на разпоредбата или акта са толкова ясни, че не будят никакво съмнение. (4) Съдът винаги отправя запитване, когато има съмнение за валидността на акт по чл. чл. 485. (5) При отправяне на преюдициално запитване съдът изпраща копие от него до звеното, осъществяващо процесуалното представителство на Република България пред Съда на Европейския съюз. Съдържание на запитването Чл. 487. (1) Преюдициалното запитване съдържа: 1. релевантните факти и обстоятелства по делото и предмета на спора; 2. приложимото национално право и съдебна практика; 3. разпоредбата или акта, чието тълкуване се иска; 4. причините, поради които съдът приема, че преюдициалното заключение е от значение за правилното решаване на делото; делото; 5. кратко изложение на релевантните становища на страните; 6. конкретните преюдициални въпроси; 7. изложение на фактите и обстоятелствата, които обосновават необходимост от разглеждане на преюдициалното запитване по реда на спешното производство, такава необходимост съществува; 8. електронна поща или факс за осъществяване на директен контакт. (2) Съдът може да запази в тайна самоличността на един или няколко участници или страни в производството. (3) Преюдициалното запитване се изпраща заедно със заверени преписи от относимите документи по делото. Спиране и възобновяване на производството пред националния съд „Чл. 488. С отправяне на запитването съдът спира производството по делото. Определението за спиране не подлежи на обжалване и протестиране. (2) Производството по делото се възобновя незабавно след получаването на съдебния акт по преюдициалното производство. (3) Съдът може да възобнови производството по делото и преди получаването на съдебния акт по преюдициалното производство, ако е необходимо провеждане на процесуални действия като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства. При установяване на нови факти от значение за преюдициалното запитване съдът незабавно уведомява Съда на Европейския съюз. Мерки за процесуална принуда при спиране на производството Чл. 489. (1) При спиране на наказателното производство по реда на чл. 488, ал. 1 съдът се произнася по мерките за процесуална принуда. (2) Страните могат да правят искания за изменение или отмяна на мерките за процесуална принуда и при спряно производство.

Благодаря, господин Председател. Аз ще направя процедура и тя е свързана със следното: тъй като колегите оттеглиха предложението си по чл. 411г, то обаче е свързано с предложението, което вече гласувахме и приехме в новия § 9. „В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: „2. Създава се нова ал. 5: „(5) мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство може да продължава повече от две години, ако лицето е привлечено като обвиняемо за тежко умишлено престъпление по чл. 411а“…, 411а“…, да не изчитам текста до края, както и т. 3 – „досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.“ Предлагам отново да прегласуваме този текст, защото той на практика без чл. 411г, който беше оттеглен, остава мъртъв, висящ текст

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, предложението е за прегласуване на §

Текстът на Комисията, където са т. 1, т. 2 и т. 3, на практика колегите предлагат и би следвало да се съобрази връзката, да отпадне

Точки 2 и 3 отпадат. Гласуваме § 9, който ще гласи следното: „В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

ал. 3 и ал. 4: „(3) „Паралелни производства“ по смисъла на този кодекс са наказателни производства, които се провеждат в две или повече държави – членки на Европейския съюз, по отношение на едни и същи факти спрямо едно и също лице. лице. (4) „Специфични нужди от защита“ по смисъла на този кодекс са налице, когато е необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение, емоционално или психическо страдание, включително за запазване на достойнството на пострадалите по време на разпит.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме § 104 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Гласуваме наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“ и § 105 по доклада на Комисията.

по доклада на Комисията е приет.

административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. Веществените доказателства и вещите по чл. 41 се пазят от административнонаказващия орган до произнасянето на прокурора.“ 2. В чл. 36, ал. 2 след думите „съда или прокурора“ се добавя „или прокурорът е отказал да образува наказателно производство“. 3. В чл. 70 се създава буква „д“: ,,д) когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление.“

По § 79 има предложение от народните представители Христиан Митев, Емил Димитров и Явор Нотев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 109:

в чл. 64 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „съдилищата“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на страницата на съответния съд в интернет, интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.“ 3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.“ Предложение от народния представител Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи от 111 до 113: „§ 111. В Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

в сила на този Закон дела, чиято подсъдност се променя, се разглеждат от съдилищата, в които са образувани. (2) Неприключените до влизането в сила на този закон досъдебни производства се довършват от органите, пред които са висящи. (3) Неприключените до влизането в сила на този Закон производства по отменената

115: „§ 115. Разпоредбите на параграфи 13, 15, 36 – 46, 62, 72, 76, 77 и 78 не се прилагат

Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Колеги, имате думата за изказване по подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи от 106 до 117 включително, като с оглед на оттеглянето, тоест неприемането на § 88 всичките параграфи нататък ще си променят номерацията. Заповядайте, господин Кирилов. Благодаря, господин Председател. Имам редакционно предложение по отношение на

в текста преди точка първа след думите „се дава“ се добавя и трябва да стане „по отделно

се дава по отношение на всички участници, включително и за лица, и свидетели по чл. 12, ал. 2 и ал.

Други изказвания по всичките тези параграфи, има ли? Няма. Подлагам на гласуване направеното уточнение и добавка към § 78 по вносител, така както Ви беше представено представено от парламентарната трибуна от народния представител Данаил Кирилов. Моля, гласувайте. Гласуваме предложение към § 78 по вносител.

текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи от 76 по вносител до 83 по вносител заедно с направената промяна в § 78 по вносител. Гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ разпоредби“ и параграфи от 76 до 83 включително по вносител. Моля, гласувайте.

Закривам заседанието, поради изчерпване на дневния ред.